Прошу займати робочі місця.

Отже, прошу включити систему реєстрації і прошу зареєструватись. 10:05:21

І також сьогодні день народження віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Орестівни Климпуш-Цинцадзе. Вітаємо! Колеги, друзі, сьогодні ми маємо річницю – річницю новітніх перемог України. П'ять років тому українські міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Бахмут були звільнені від російської окупації. І це великий був подвиг українських воїнів. Я пам'ятаю ті дні, як Секретар Ради національної безпеки і оборони, коли Президент України Петро Порошенко дав наказ на контрнаступ, і українські війська пішли в контрнаступ. І сьогодні українські воїни, я впевнений, по всій Україні святкують цей день нашої перемоги. У нашому залі серед депутатів є багато тих людей, і в уряді є ті люди, які брали участь в контрнаступі. Наш колега Михайло Бондар був важко поранений під час визволення Слов'янська. І я хочу привітати сьогодні всіх, хто в цей великий героїчний день визволяв українські міста. (Оплески) Українці зі сльозами на очах зустрічали своїх визволителів. Так, як ми прогнали окупанта 5 років тому, так ми звільнимо всю Україну – і Донбас, і український Крим. Для цього щодня маємо ставати сильнішими. Пам'ятаємо дні наших перемог. Слава Україні! І також, колеги, я хочу вас проінформувати, що я сьогодні направляю офіційний лист до Президента України Зеленського з вимогою негайно підписати Закон України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". Згідно статті 94 Конституції України у Президента є 15 днів після отримання ним закону, щоб підписати його або повернути закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Хочу проінформувати, що 27 червня цей термін був вичерпаний. Відтак закон згідно з Конституцією України вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Пане Зеленський, інформую вас, що ви більше не маєте права ветувати Закон про ТСК, нині ви можете його тільки підписати. Якщо він буде за ветований – це буде порушенням закону. Цей закон ухвалено на вимогу Конституції України. Він створює реальний парламентський контроль в Україні, а головне, він чітко встановлює і описує процедури і парламентського контролю тимчасових слідчих комісій, і також імпічменту Президента. Це, нагадаю, була одна з обіцянок під час передвиборчої кампанії. Я сьогодні цей лист офіційно направляю. І я переконаний, що Президент України не буде порушувати не тільки закон, а Конституцію України, і в найближчі дні підпише Закон про тимчасові слідчі комісії. І я впевнений, мою позицію поділяють усі народні депутати України, адже майже 300 депутатів проголосували за цей закон. Отже, колеги, я хочу повідомити вам, що сьогодні ми маємо "годину запитань до Уряду". І прошу привітати членів Кабінетів Міністрів, які сьогодні є з нами в залі. Привітаємо, колеги, їх. І хочу повідомити, що від Кабінету Міністрів сьогодні буде мати слово міністр молоді і спорту Ігор Олександрович Жданов. Будь ласка, пане Ігор. А потім запитання від фракцій і від народних депутатів. Шановні народні депутати, дорогий український народе! Сьогодні у мене дуже приємний привід для виступу з трибуни Верховної Ради. Днями в Мінську завершилися ІІ Європейські ігри – це престижні мультиспортивні змагання, які для багатьох видів спорту є репетицією перед Олімпійськими іграми в Токіо-2020. Європейських іграх взяли участь понад 4 тисячі атлетів з 50 країн, Україну представляли 198 спортсменів у 15 видах спорту та 22 дисциплінах. Національна збірна команда України тріумфально виступила на цьому турнірі. Наші спортсмени завоювали 51 медаль: феноменальних 16 золотих нагород, ще 17 срібних та 18 бронзових медалей. Чемпіонами змагань стали: дзюдоїсти Дар'я Білодід і Георгій Зантарая, Анастасія Сапсай – самба. Блискуче виступили боксери, золоті нагороди завоювали Віктор Вихрист та Олександр Хижняк. Потужні традиції маємо у боротьбі, про що свідчать перемоги Юлії Ткач та Жана Беленюка. Порадував наш гімнаст Олег Верняєв, який лише нещодавно відновився після травми та операції, – він знову підкорив найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Справжньою сенсацією змагань зі спортивної гімнастики стала 15-річна українка Анастасія Бачинська. Це її перша нагорода на Євроіграх і одразу золота медаль. Тріумфально виступили легкоатлети, які завоювали командне золото в новій дисципліні "динамічна нова легка атлетика". Наша олімпійська надія – Аніта Серьогіна і Станіслав Горуна були непереможними у карате. У дуже складних погодних умовах, сам був свідком цієї негоди на трибунах, в байдарці-двійці перемогли Марія Повх і Людмила Кукліновська. Успішним стало змагання для велосипедистки Анни Соловей, яка виграла золото в гонці за очками. Україна посіла третє місце в медальному заліку ІІ Європейських ігор серед 50 країн-учасниць. Разом з мільйонами вболівальників спорту ми станемо свідками найкращого за всю історію виступу нашої збірної на Європейських іграх. Давайте привітаємо головних героїв Мінська, всіх переможців та призерів змагань, всіх спортсменів, тренерів, лікарів, масажистів, штаб збірної з цим видатним досягненням. Будь ласка, давайте поаплодуємо нашим спортсменам. Порівняно з І Євроіграми в Баку нашій команді вдалося вдвічі покращити результат за золотими нагородами і перевершити загальну кількість завойованих медалей. У 2015 році наші спортсмени завоювали 46 нагород: 8 золотих, 14 срібних, 24 бронзові. Ми були лише на 8 місці за кількістю медалей найвищого ґатунку. Загалом для підготовки та участі спортсменів до ІІ Європейських ігор в Мінську було інвестовано близько 60 мільйонів гривень коштів платників податків. В рамках підготовки для потреб збірних команд додатково придбано сучасне обладнання, форма та інвентар на загальну суму 23 мільйони гривень. Зокрема, 7 байдарок і каное, комплект гімнастичного обладнання, обладнання для стрибків у висоту, інвентар для стрільби з лука, електронні установки "Аскор" для стрільби кульової, форму та інше професійне екіпірування. Як бачимо, наші спортсмени на шляху до тріумфу в Мінську відчули досить серйозну підтримку української держави. Вважаю, що феноменальний результат на Євроіграх-2019 є також найкращою оцінкою кропіткої багаторічної роботи всієї спортивної родини. За підтримки урядів Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, Верховної Ради України, профільного комітету, разом з національними федераціями, бюджетним комітетом, Національним олімпійським комітетом, спортивним комітетом, Національним комітетом спорту інвалідів України ми не лише уберегли український спорт від занепаду, ми його далі розвиваємо. Ми багато працювали над тим, щоб створити більш якісні умови для його розвитку, ніж у попередні періоди. І все це на фоні російського вторгнення, війни, окупації, економічних викликів, постійної огульної критики, що все не так, все пропало, що ми йдемо не тим шляхом. Я також переконаний, що успіх на ІІ Європейських іграх спростовує міфи та вигадки про те, що український спорт вищих досягнень занепадає, а нашу державу нібито покидають сотні спортсменів. Шановні колеги, це просто неправда. Україна не програє – Україна перемагає. Про це також свідчать досягнення олімпійських і неолімпійських видів спорту, наших паралімпійців та дефлімпійців на міжнародній спортивній арені. Так, з початку 2019 року спортсмени Національної збірної команди України з олімпійських видів спорту взяли участь у майже 500 міжнародних турнірах найвищого рівня, це чемпіонати світу та Європи, кубкові змагання. Олімпійці вибороли 218 нагород: 66 золотих, 72 срібних, 80 бронзових. Розпочався процес завоювання ліцензій на Літні олімпійські ігри Токіо-2020. Вже маємо перші 7 олімпійських ліцензій: 2 – у плаванні і 5 – у стрільбі кульовій. Із завмиранням серця ми всі дивилися фінальний матч Чемпіонату світу з футболу U-20, в якому перемогли молоді футболісти з України. На наших очах була переписана історія українського футболу. Вдячний гравцям, тренерам, керівництву Української асоціації футболу, адміністраторам і лікарям збірної. Велике спасибі батькам, що виховали таких хлопців. Бажаємо не зазнаватись і наполегливо працювати далі, будувати успішну кар'єру в дорослому футболі. Спортсмени з неолімпійських видів спорту станом на липень 2019 року взяли участь у 118 офіційних міжнародних змаганнях. Вони вибороли тисячу 200 нагород, з них – 427 золотих, 396 срібних, 377 бронзових медалей. Національна збірна і команда України з видів спорту осіб з інвалідністю взяла участь у 75 міжнародних змаганнях. Загальна кількість виборених нагород в першому півріччі склала 372 медалі: 133 золотих, 121 срібна і 118 бронзових. Відзначити, що вперше чемпіонами Європи з футболу повернулася на батьківщину Національна дефлімпійська збірна команда України. Чемпіонат проходив з 2 по 15 червня поточного року в Греції. Учасниками змагань стали 16 найкращих футбольних збірних команд континенту. Окрім того, для забезпечення 2019 році спортивним одягом та інвентарем членів збірних команд України з видів спорту, осіб із інвалідністю проведено публічних закупівель більш як на 35 мільйонів гривень. Разом з цим на виконання доручення Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Мінмолодьспорту розроблено проект указу Президента, яким передбачається призначення стипендій глави держави для тренерів, які систематично працюють з дітьми з інвалідністю, тобто забезпечують своєю працею якісний рівень підготовки для досягнення цими дітками високих спортивних результатів на всеукраїнських змаганнях, забезпечують їх повноцінне життя і спортивно-фізкультурну реабілітацію. Уряд на своєму засіданні 26 червня підтримав розроблений нормативно-правовий акт. Наразі документ знаходиться на підписі у Президента України. Розвиток спортивної інфраструктури залишається одним з пріоритетів уряду та Мінмолодьспорту середньострокової та довгострокової перспективи. Нами була розроблена низка державних інвестиційних проектів, які отримали підтримку уряду. У 2019 році було здійснено перші кроки для їх реалізації за рахунок коштів державного бюджету. Перші 5 мільйонів гривень виділено на інвестпроект будівництва "Льодової арени" в Києві. 25 мільйонів гривень передбачено на реалізацію державного інвестпроекту "Реконструкція легкоатлантичного ядра спортивного комплексу "Атлет"". підтримку новий проект будівництва спеціалізованого плавального комплексу державного підприємства "Олімпійський" навчально-спортивний центр "Конча-Заспа". бюджеті Мінмолодьспорту, який затвердили ви, народні депутати, на цей рік окремо передбачено 600 мільйонів гривень субвенцій в регіонах для ремонту, реконструкції і будівництва спортивних об'єктів. Зокрема, 200 мільйонів гривень – це на будівництво і створення нових палаців спорту, 200 мільйонів гривень – на будівництво багатофункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту і 200 мільйонів гривень – це субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт ремонт басейнів. На цей час Мінмолодьспорту проведено засідання конкурсної комісії по палацам спорту та басейнам, розроблено нормативно-правові акти щодо розподілу цільових субвенцій, очікується відповідне розпорядження Кабінету Міністрів, а потім погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України. Також зберігається запропонована нами коштів Державного фонду регіонального розвитку для будівництва та реконструкції спортивних об'єктів на місцях. Міністерством молоді та спорту України спочатку 19-го року погоджено 50 таких проектів, що можуть реалізувати за рахунок коштів ДФРР. Нагадаю, що завдяки згаданим програмам і реформі децентралізації за 3 останні роки зроблено перші, але суттєві кроки до відновлення спортивної інфраструктури країни. Кількість спортивних споруд в Україні зросла більше на 2 тисячі 650 одиниць. Це відновлені та збудовані спортивні об'єкти, майданчики, футбольні поля, зали тощо. Це однозначно позитивна динаміка. Я щиро вдячний уряду, Верховній Раді, народним депутатам і всій спортивній громаді за підтримку, яку ми відчуваємо у питанні відновлення спортивної інфраструктури в Україні. Від цього напряму залежить подальше покращання спортивних результатів спортсменів на міжнародній арені, а також залучення більшої кількості громадян та молоді до активного способу життя і регулярних занять спортом. Спільно з національними спортивними федераціями міністерство продовжує зміцнювати реноме України як країни міжнародних турнірів. Користуючись нагодою, запрошую усіх присутніх та вболівальників цими вихідними слідкувати за командним чемпіонатом Європи з легкоатлантичних багатоборств. Змагання будуть відбуватися на оновленому стадіоні в Луцьку. Продовжується підготовка до проведення Чемпіонату Європи зі стрибків у воду 5-11 серпня цього року в місті Києві та Чемпіонату Європи з воднолижного спорту серед молоді до 21 року в місті Дніпро. Також цього року в Україні відбудуться чемпіонати світу з воднолижного спорту, вейкбордингу в Києві, з танцювального спорту, веслування на човнах "Дракон", військово-спортивних багатоборств. Переконаний, що спільними зусиллями ми проведемо всі ці змагання на високому організаційному рівні. Дякую вам за увагу. Отже, колеги, зараз ми переходимо до запитань. Хочу нагадати, що сьогодні уряд присутній у парламенті на чолі з віце-прем'єр-міністром України Павлом Валерійовичем Розенком, і тому він буде координувати відповіді від народних депутатів. І зараз я прошу провести запис на запитання від фракцій і груп. Будь ласка.

Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Спориш Іван Дмитрович. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка". І, звичайно, знову ж таки, як мій округ аграрний, я завжди думаю і переживаю за своїх фермерів, за свої сільськогосподарські підприємства, які є на нашому окрузі, на Вінниччині. І, звичайно, знову ж таки, запитання в мене до Міністерства агропромислового розвитку, звичайно, до Кабінету Міністрів. Чому? Тому що, все-таки, ми хочемо, щоб якщо після виборів, дасть Бог, хтось залишиться, хтось не залишиться, щоб, все-таки, оце фінансування на сільське господарство, щоб воно залишилося, щоб все зробили те, що закладено в бюджеті, щоб отримали сільськогосподарські виробники, особливо прості сільськогосподарські виробники, фермери. Тому що все-таки я думаю, що це дуже велика допомога, яка була напередодні на ці роки і таке інше. І за цей рік 19-й ми повинні все залишити без виключення, іначе ми не повинні за олігархів переживати, а переживати дійсно за простий сільський український народ. Я прошу запитання: чи є таке на цей… Добрий день, шановні народні депутати! Уряд сьогодні присутній, всі міністерства в повному складі. Тому на це питання буде відповідати заступник, виконуючий обов'язки міністра аграрної політики Ольга Трофімцева. Щиро дякую, дякую за запитання. Що стосується поточного року фінансування планово по областях з казначейства іде, в тому числі на малих фермерів. Вчора буквально ми проводили відео-селектор, відео-селектор з нашими регіонами, з усіма областями, я спілкувалася, є точкові проблеми, де, можливо, там по, наприклад, кредитах по частковій компенсації техніки співпраці з банками, але теж вирішуються вони. Я вас абсолютно підтримую щодо планування такого фінансування на наступні роки не тільки на наступний 20-й рік, але в середньостроковій перспективі так, як ми перейшли

аграрного виробника в Україні, в першу чергу малого і сімейного фермера. Я дуже сподіваюсь, що нова Верховна Рада тепер вже підтримає цю ініціативу, і, відповідно, ми зможемо закласти ці кошти для того, щоб і компенсувати ставки по кредитах, і здешевлювати техніку, і, наприклад, допомагати з первинною переробкою, зберіганням, вибудовою логістичних ланцюгів і експортом продукції аграрної. Так що дякую, будемо працювати в цьому напрямку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Самопомочі" Олена Бабак, будь ласка. Шановні члени уряду! Нещодавно Кабінет Міністрів прийняв дуже чутливе рішення для людей по питанню тарифів на тепло. Але з трибуни Кабінету Міністрів пролунало дуже серйозне обвинувачення в бік мерів міст обласного значення стосовно того, що вони жулики, які виводять гроші в офшори через тарифи на тепло. Це дуже серйозне звинувачення, дуже серйозне, особливо, коли воно звучить з вуст міністра юстиції. Скажіть, будь ласка, а що дало підстави вважати мера Києва, який встановив тариф на рівні 1611 гривень, а не на рівні 1400, вважати шарлатаном? І які були економічні підстави для цього? Це дуже серйозне і чутливе питання для людей. Поясніть, чим керувався уряд, приймаючи таке рішення, і яка сума з бюджету витрат на компенсацію збитків теплоенерго буде іти по розрахунках уряду, адже Закон "Про ціни і ціноутворення" вимагає від уряду при регулюванні цін визначення джерела погашення збитків. Уряд цього не зробив, суму не озвучив… Дякую за запитання. Ми навели конкретні приклади і конкретні факти цін, які були економічно не обґрунтовані. Сьогодні на засіданні уряду буде презентація з показовими доказами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо конкретних бенефіціарів того чи іншого комунального підприємства, в тому числі з іноземних юрисдикцій і офшорних юрисдикцій. Це те, що стосується власників. Те, що стосується компенсації чи некомпенсації з бюджету, я вам можу сказати, що відповідно до Закону "Про житлово-комунальні послуги", Закону про місцеве самоврядування таку компенсацію мають право органи місцевого самоврядування здійснювати з місцевих бюджетів. Жодних компенсацій з державного бюджету в постанові Кабінету Міністрів не передбачено.

Назва влучна – про ринок, а на самому ділі ринку ніякого немає. На 30 відсотків виросли тарифи для підприємств малого, середнього і крупного бізнесу. Це виросте продукція, і це все навантаження ляже на наших людей. Крім того, відмінили лічильники "день-ніч", які люди ставили за свій рахунок. То якщо це ринок, то зробіть ринок і для підприємств, і захистити наших людей, які вкладали кошти. Зробіть якийсь середній тариф для них. Це, я вважаю, мій депутатський запит. І я вважаю, що негайно треба провести засідання уряду стосовного цього питання, щоб ми ці тарифи не піднімали для всієї країни. Шановні народні депутати! Заступник міністра Корзун. Це питання трохи не нашої, не зовсім нашої компетенції, це не Національна комісія з регулювання тарифної політики – НКРЕКП. І на сьогодні є функція на ринку потужна в "Укрінтеренерго". Але я хочу повідомити, що таких, можливо, десь і є якісь перекоси з ціноутворенням, але такої інформації у нас немає. Тобто є певні обмеження в цьому плані. І довідково хочу вам сказати, що сьогодні на уряді також буде розглядатися внесення певних змін до саме регулювання і тих стосунків, які складаються на запущеному ринку електроенергії. А більш детально ми вам надамо відповідь на ваш запит письмово. Дякую. я дякую за запитання, яке ви надали. Справді ми сформуємо відповідні доручення, і за цим дорученням вам буде надано відповідь по всіх питаннях, які ви задали, в тому числі і по скасуванню або нескасуванню нічних тарифів. І взагалі щодо останніх дій уряду, і, зокрема, останніх постанов Кабінету Міністрів України якраз, які на виконання Закону про ринок електроенергії, який вступив, як ви правильно сказали, з 1 липня 2019 року, прийняв відповідні рішення наш уряд стосовно того, щоби введення і вступ в дію цього закону не призвів до збільшення цін на електроенергію в першу чергу для побутових для побутових споживачів. Тому ми сформуємо відповідне доручення, і ви отримаєте відповідь від НКРЕ і від міністерства у встановлені законодавством терміни. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко. 10:31:44 ЛЯШКО О.В. У мене запитання до уряду. Голова "Нафтогазу" Коболєв державної компанії зареєстрував дохід за минулий рік майже 400 мільйонів гривень. Це по 2 мільйони гривень в день капало на його офшорні рахунки. Чого ви мовчите? Це нормально ви вважаєте, в країні, де 5 мільйонів пенсіонерів 1,5 тисячі гривень пенсію отримують? Ви ось добавили недавно по 2 гривні людям до пенсії, розказують мені, коли зустрічаються. А Коболєву – 2 мільйони гривень у день капає на рахунок. Із чиєї кишені ці гроші йдуть? Із кишень людей, які платять космічні тарифи більше ніж їхні доходи. Субсидії у людей забираєте, щоб зекономити кошти бюджету, дітей рідних з хати люди повинні виписувати, щоб виплатити ту субсидію. Борг 200 гривень за комуналку – субсидію забирають, Коболєву – мільйони. Порахували премію, яку вони собі виписали, 1,5 мільярда гривень, - це камази з причепом. Ви коли цей камаз грошей вернете назад в Україну, назад, щоб закрити борги громадянам за комуналку?

керівнику НАК "Нафтагазу України" були виплачені відповідні премії згідно умов контракту, які у нього існували при його підписанні, які були зроблено ще, ну, ну, скажемо так, до діяльності нашого уряду. Сьогодні з керівником НАК "Нафтогазу" підписано новий контракт, новий договір, в якому немає таких високих премій, які були в попередньому контракті. Тому уряд поставив, врахував ті недоліки, які були при підписанні контракту з керівником НАК "Нафтогазу", які були допущені в попередньому періоді. Ми переглянули умови контракту. І сьогодні взаємовідносини з керівником НАК "Нафтогаз України" здійснюється на зовсім інших умовах. Про умови нового контракту, я думаю, що

Я хочу підняти питання енергобезпеки, оскільки у виборчий період завжди є така загроза, що таке стратегічно важливе питання... Дуже важливо комунікувати і забезпечувати все ж таки те, щоб цю зиму українці мали, були забезпечені газом і відповідно забезпечити в першу чергу транзит газу з 2020 року. Також ефективно протидіяти "Північному потоку". Але крім цих стратегічних речей дуже важливо забезпечити внутрішній видобуток газу. І минулого тижня Міжвідомча комісія, яка займається залученням інвестицій у видобуток газу, відібрала 9 інвесторів на 9 великих родовищ в Україні. І підписання цих контрактів принесе Україні півтора мільйони доларів за перші 5 років. І за дію цих контрактів може бути залучено до 4 з половиною мільярдів доларів в процесі реалізації цих угод. Тому у мене прохання підтримати на … Тому у мене дуже велике прохання до членів уряду на засіданні уряду підтримати затвердження цих угод і підписати відповідні контракти. А ми далі будемо старатися для того, щоб в Україну приходили інвестори, видобували природний газ і Україна в перспективі 2-3 років почала масштабно видобувати газ. А в перспективі 5-7 років стала енергонезалежною і не було б потреби закуповувати цей дорогий дорогий газ, українці мали б газ українського видобутку. 10:35:56 РОЗЕНКО П.В. Я вам щиро дякую за дуже принципове питання, яке стоїть в цілому, напевно, не лише перед окремо урядом чи окремо Верховною Радою України, питання енергетичної незалежності України стоїть фактично з моменту проголошення державної незалежності нашої держави. І ми чудово розуміємо, що повна незалежність України можлива лише тільки тоді, коли справді енергетична незалежність України буде також належним чином забезпечена. А це можливо від двох основних факторів: перший фактор – це все-таки нам потрібно говорити про скорочення споживання всіма видами підприємств, установ, організацій природного газу як основного енергоносія. З іншого боку, ви правильно говорите про те, що Україна має нарощувати видобуток власного газу. Лише суміщення цих двох основних факторів дасть нам можливість в принципі, відмовитися від закупівель іноземного газу. І саме задля виконання цих рішень Кабінетом Міністрів України ще у 2016 році, в грудні 2016 року, було прийнято Концепцію розвитку розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року. Відповідно до цієї концепції має бути забезпечений ресурсом власного видобутку приблизно обсяг на рівні 27,5 мільярдів кубометрів газу, з яких "Укргазвидобування" має забезпечити понад 20 мільярдів кубів газу, інші підприємства, в тому числі і приватні, про те, що ми говоримо, приблизно 7,5 мільярдів кубометрів газу має бути забезпечено. Так, з одного боку, ми бачимо, що протягом П.В. Обсяг видобутку газу "Укргазвидобуванням" збільшився приблизно на 250 мільйонів кубів Але, разом з тим, ми відчуваємо, що приріст видобутку власного газу є незадовільним, що ставить під загрозу реалізацію цієї концепції. Тому ми, справді, маємо, з одного боку, покращити ефективність… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. Тобто, з одного боку, ми маємо покращити ефективність діяльності "Укргазвидобування", з іншого боку, відкрити можливості для іноземних інвесторів розвивати нашу газову галузь і добувати альтернативу газу в Україну. Дякую.

В мене є таке запитання. Керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса повідомила, що за півтора року в Польщі померло 794 громадян України, які виїхали туди на заробітки. Запитання. Чи є у вас дані скільки громадян України виїхало за кордон, починаючи з 15-року, і скільки їх померло? Я от сьогодні виступаю спокійно на відміну від пана Ляшка, тому що говорити емоційно до пана Розенка немає сенсу, він тут обіцяв працевлаштувати Тодурова на роботу по контракту, по сьогоднішній день не виконано. Прем'єр-міністр Гройсман давав вказівку влаштувати, заключити контракт – не виконано. Рішення суду по поновленню пана Тодурова на роботі Тобто ви ухайдокали медицину, на неї можете не відповідати, а от по загиблих і виїхавших я прошу дати відповідь. Дякую. Дуже дякую за запитання. На жаль, я сьогодні не готовий дати вам точні цифри відповідь на ваше запитання. Але я вам обіцяю, що ми письмово відповімо з усіма деталями порушеними вами сьогодні. Дякую вам. Тепер. Не записалося дві групи і фракції.

У мене є запитання. І я прошу прокоментувати відповідних міністрів, у віданні яких це питання знаходиться, це міністр освіти, міністр молоді і спорту і Міністерство фінансів. В цьому складі парламенту ми проголосували надзвичайно важливий законопроект про державну підтримку Пласту. Це не просто громадська організація, це система виховання української молоді в дусі патріотизму, любові до своєї країни. І, власне, на цій основі, на тих методиках, які є в Пласті, варто було би започаткувати взагалі виховний процес української молоді в нашій державі. Зараз цей законопроект знаходиться на підписі у Президента України. І я би хотів звернутися до профільних міністрів, особливо до Міністерства фінансів, щоб ви не давали негативні висновки до цього законопроекту. Цей законопроект треба підписати, і закон має діяти. І його чекають тисячі і тисячі української молоді, яка завдяки цьому закону буде зростати в дусі патріотизму. Я би просив прокоментувати. І які позиції були з цього питання… Я, по-перше, хочу сказати про те, що я хотів би подякувати народним депутатам України за ухвалення цього закону. Це, справді, законопроект, який має підтримати одну з найпотужніших патріотичних організацій, яка існує в Україні, і продовжує існувати, і не просто існувати, а здійснювати свою державотворчу місію в нашій державі. Тому хочу сказати про те, що уряд підтримує зазначений законопроект. І зі свого боку я хочу звернутися до Президента України Володимира Зеленського якнайшвидше підписати цей законопроект, щоби він вступив в силу. відома на весь світ, громадська організація отримала належну підтримку від держави. Я думаю, що іншим міністерствам немає змісту відповідати і ми висловили свою підтримку цьому законопроекту. Дякую вам. Я нагадаю, що Закону про Пласт ще один день є час для підписання. І я звертався вчора і звертаюсь ще і сьогодні так само, що переконаний, що пластуни, наші скаути, не можуть бути заручниками політичних інтриг. я переконаний, що Президент України підпише цей закон, і в ту секунду він стане законом, коли ми опублікуємо в "Голосі України" і в "Урядовому кур’єрі". Сподіваюсь, це буде найближчі дні, буквально найближчі дні. І заключне запитання від фракції груп Шахов. А потім запис від народних депутатів, після запитання Шахова. 10:43:48 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Звертаюся до міністра екології, до міністра інфраструктури, до міністра енергетики, палива та вугільної галузі з приводу, знову-таки, Луганщини. На Луганщині екологічна катастрофа. На Луганщині техногенна катастрофа. З приводу, цією зимою в місті Рубіжному, як мені повідомив Сергій Вельможний, з того, що 6 тисяч квартир стояло без опалення, а сьогодні можуть залишитися і школи, дитячі садочки. Тому вимога дати місту Рубіжному всього-на-всього 45 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури. Також Вельможний повідомив: по очищенням споруд, які сьогодні забруднюють Сіверський Донець, знову-таки по місту Рубіжному, всього-на-всього 36 мільйонів гривень для того, щоб покращити екологічну ситуацію в Луганській області. До міністра енергетики та вугільної галузі. Щелочная вода, все ж таки, ллється в Сіверський Донець і не відкачується. Тому в даний момент… ШАХОВ С.В. Також з міста Лисичанськ повідомлення від Олександра Сухова, що сміттєзвалище горить, ніхто не звертає уваги, тільки граються у вибори. Зверніть, будь ласка, увагу на місто Лисичанськ і, будь ласка, щоб Міністерства МЧС негайно включилося в ситуацію і вирішили це питання. Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Доброго дня! Мінекологія, заступник міністра Віктор Вакараш. Шановний народний депутате, дійсно, ми займаємося питаннями щодо наведення ладу в екологічних питаннях по Луганщині. Є відповідна розроблена програма, а по тим питанням, які ви задали, ми підготуємося і надамо вам конкретну відповідь, що робиться в напрямку. І по воді Сіверського Донця і по іншим де є на наш погляд екологічні негаразди. Дякую. Дякую вам. І, колеги, зараз прошу провести записи на виступи від народних депутатів, на запитання від народних депутатів.

Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Буду говорити за всю Луганщину, за свій округ 114. Це Станично-Луганський район, Міловський район, Біловодський район, Новопсковський район, Марківський район. Скажіть, будь ласка, в Луганщині побудована мафія молочна сьогодні, наскільки мені відомо, ферм, в яких немає жодної корови, вони записують цих корів селян і не виплачують взагалі дотацій тим, хто тримає сьогодні, хоча б залишилося по одній корові. Скажіть, будь ласка, хто зверне на це увагу і проведе розслідування з того, що сьогодні шахраї грабують фермерські господарства, грабують селян з приводу того, що не виплачуються соціальні дотації, і на КРС, і на худобу, яка сьогодні тримається на руках. Те, що стосовно зерна. Монополісти сьогодні викуповують зерно за копійки. Зверніть увагу, Міністерство аграрної політики, що відбувається… Зверніть увагу на монополістів, які сьогодні, користуючись тим, що в них опинились гроші і так далі, сьогодні викуповують за копійки зерно, а потім продають на великий ринок. І також, що стосовно доріг по Луганській області. Жоден тендер не проведено, ями, ще раз хочу сказати, як могили, камази ховаються в цих ковбанях, і ніхто на це не звертає увагу. Дякую. Сергій Шахов політична сила "Наш край". дякую за запитання, пане Шахов. Що стосується першого запитання. До нас ніяких офіційних конкретних звернень з цією проблематикою не було. Тому я вас дуже прошу, якщо можна, оформити це також як депутатський запит і конкретні факти ці навести, тому що будемо розбиратися потім. Зрозуміло, що з правоохоронними органами потрібно дивитись на цю ситуацію, і будемо спілкуватись з керівництвом області, щоб уважніше подивитися, що там відбувається з цими, як ви кажете, фіктивними фермами і дотаціями. І що стосується другої частини вашого запитання аграрного і зерна. Це одна з, напевно, таких теж, скажімо, ключових проблематик на сьогодні в аграрній сфері в Луганській, Донецькій областях, які знаходять поруч із зоною конфлікту озброєного. Тому що зрозуміло, що не вистачає потужностей логістичних на сьогоднішній день, інфраструктурних, особливо для малих фермерів для того, щоб вони самостійно могли вивозити свій урожай або зберігати, і потім потім продавати свій врожай трейдерам, міжнародним трейдерам, так, і таке інше. Тому я думаю, що нам варто також з керівництвом цих областей звернути увагу саме на те, яким чином ми можемо допомогти середнім, малим виробникам посилити їх інфраструктурні і логістичні можливості для первинного зберігання зерна, накопичення, щоб вони не не продавали його з коліс, як ви кажете, так, не продавали його за безцінь зразу після врожаю, а могли його зберігати, і відповідним чином за нормальну ціну продавати пізніше чи міжнародним трейдерам, чи навіть напряму виходити на експортні ринки. По дорогах, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановний віце-прем'єр, Павло Валерійович! Є невеличке питання. Я хотів би нагадати, що на початку січня 2018 року був такий наказ Президента № 5, в якому фактично було доручення Кабінету Міністрів підняти соціальну допомогу на дітей-сиріт, які фактично проживають у родинах, у прийомних родинах. Хотів би нагадати, що за півтора роки цього не було зроблено, фактично як воно залишилося, тобто за півтора роки ніяких збільшень цих виплат не було. Наскільки мені відомо, минулого тижня була постанова Кабміну, яка якраз була направлена про деякі питання по виплаті державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки малих групових будинків там тощо. В проекті постанови була стаття, яка збільшувала допомогу з 2 до 3 прожиткових мінімумів на кожну дитину. Але у фінальній постанові цього речення не було. Скажіть нарешті… Прошу вас відповісти, коли нарешті уряд виконає Указ Президента півторарічної давнини і збільшить виплати на дітей-сиріт, які є в прийомних родинах? Дякую. Заступник міністра соціальної політики Шамбір Микола Іванович. Шановний пане народний депутат, питання якраз підняття соціальної допомоги дітям, і в тому числі дітям-інвалідам і дітям-сиротам, розглядалося вже не один раз, з якраз з липня місяця підвищено прожитковий мінімум і також піднята ця допомога. Але ми зараз опрацьовуємо питання щодо подальшого збільшення, і, відповідно, ще… в даному випадку механізм підвищення ще розробляється.

Щойно я привітав з Днем народження Іванну Климпуш-Цинцадзе. Бажаю їй здоров'я, і щоб завжди була така красива, як і всі в Україні. У минулому я, на жаль, дозволив собі некоректні висловлювання на адресу Іванни Климпуш-Цинцадзе. Я шкодую з цього приводу. І закликаю всіх українських чоловіків завжди любити, шанувати, цінувати найкращих українських жінок. Так, і вибачаюся. Дякую вам. Наступне запитання – Савка Іван Іванович, будь ласка. Доброго дня, вельмишановний уряд, колеги, депутати, народе України! Як мені стало відомо, на Львівщині в місті Турка відбуваються неправомірні, зухвалі події у суддівстві нашої держави Україна. Є суддя такий Кріль Лука Михайлович, якого 18.12.2018 року в Турківському районі представниками прокуратури і САП та сумісно із Службою безпеки України Львівської області було затримано під час отримання неправомірної вигоди. До 19.03 поточного року Вищою радою правосуддя суддю Кріля було відсторонено від виконання обов'язків. Однак в подальшому прокурорами САП не було внесено подання до Вищої Вищої ради правосуддя про відсторонення судді Кріля. Таким чином вищевказаний суддя повернувся до виконання своїх обов'язків. Я прошу Генеральну прокуратуру, міністра МВД, міністра юстиції звернути на це увагу і дати правове роз'яснення. Моє звернення прошу вважати депутатським запитом. Дякую. Дякую. Ну, власне, це питання трошки не відноситься до компетенції Кабінету Міністрів України, є відповідні органи, в тому числі створені Верховною Радою України, які мають здійснювати відповідний нагляд, контроль і здійснювати відповідні процесуальні дії стосовно отаких випадків, але в будь-якому випадку ми розглянемо це ваше звернення як народного депутата України і в межах своєї компетенції дамо відповідь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Буглак Юрій Олександрович передає слово для запитання Споришу. Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Звичайно, минулого разу я задавав запитання до міністра інфраструктури пана Володимира Омеляна саме по дорозі на Вінниччина Вапнярка-Високе-Крижопіль, по дорозі Т 0233. Я скажу, що звичайно приємно, що все-таки процес пішов, і там почалися ямкові ремонти. Ну це ямкові ремонти. Але дуже б хотілося… там сільськогосподарські підприємства, всі. які там працюють, підставили б плече, якби, дійсно, як того разу я запитував, пане Володимире Омелян, щоб все-таки капітальний ремонт цієї дороги зробити, щоб один, щоб не витрачати лишні кошти. Ніхто не кажу, дороги будуються, і ми це бачимо. Кожний раз, де не проїжджаєш, будують, будують і інше. Це дуже… за це ми дякуємо. Але Вапнярка сьогодні потребує там капітального ремонту. Я дуже прошу, щоб ви звернули на це увагу. Дякую. 10:56:29 ОМЕЛЯН В.В. Дякую за ваше запитання. Вельмишановні народні депутати, безумовно, ми врахуємо ваш запит. Але це все впирається в кошти. Вартість аварійного ремонту так званого або, скажімо, ямкового і поточного – це декілька мільйонів гривень на кілометр. Вартість капітального – це від 15 до 20 мільйонів гривень за кілометр. Тобто різниця фактично в 10 разів. Якщо, ще раз наголошую, я дуже сподіваюся, що новий парламент, і ви в ньому будете, проголосує новий бюджет, в ньому буде дорожній фонд, мінімум, 75 мільярдів гривень, тоді всій країні буде легше, і дороги будуть будуватися швидше. Дякую. Дякую вам. Куренной Володимир Костянтинович, будь ласка. Ага, вибачте, він передає… А він вам передає, так? Кривохатькові. То він вам передає? Так. Куренний – Кривохатьку Вадиму Вікторовичу. Будь ласка, Вадим Вікторович. Шановні панове міністри, 7 червня 2017 року вами була ухвалена Постанова 413, яка фактично заблокувала можливість реалізації громадян України права на землю, 2 гектара ОСГ. Дуже серйозно постраждали при цьому учасники АТО, тому що тільки 25 відсотків із зданої в аукціон… з вони мали право отримати. Народні депутати звернулися з конституційним поданням, і 25 червня 19-го року ця постанова була признана неконституційною. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте зараз виправити ситуацію? Тому що в Запорізькій області із 10 тисяч учасників АТО тільки більше тисячі реалізували це право отримати цю землю і завдяки цій корупційній постанові. На слідуючий день вона признана неконституційною. Хтось понесе відповідальність за те, що практично два роки блокувалася можливість отримувати учасниками АТО 2 гектарів? Скажіть, будь ласка, я хочу отримати відповідь на це питання. є відповідні, є відповідні рішення сьогодні відповідних судів щодо дії цієї постанови. Кабінет Міністрів України зараз працює над реалізацією виконання рішення відповідних судів. ми сьогодні внесемо відповідно згідно до чинного законодавства, відповідні зміни до нормативних актів Кабінету Міністрів. По конкретиці ми сформуємо депутатські звернення і дамо вам відповідь по кожному питанню, те, що ви сказали, – як, яким чином ми, Кабінет Міністрів України

У мене питання до віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка. Павле Валерійовичу, скажіть, будь ласка, зараз наразі біля двох тисяч родин внутрішньо переміщених осіб учасників АТО перебувають під стінами Кабінету Міністрів. І в них невирішене питання забезпечення житлом. На своє депутатське звернення я, на жаль, не отримала чіткої відповіді від уряду, яких заходів було вжито, щоб внутрішньо переміщені учасники АТО були забезпечені цим житлом. Прошу вас повідомити громадян України і народних депутатів, коли це питання буде вирішено, яким чином. Дуже дякую за запитання, надзвичайно важливе питання. І я хочу сказати, що я вчора мав зустріч особисто з представниками учасників АТО внутрішньо переміщеними особами, зустріч щодо цих питань. І питання, знову-таки, виникає питання забезпечення належного фінансування, адже того бюджетного фінансування, яке передбачено Міністерству соціальної політики, однозначно не вистачає на сьогоднішній день для того, щоб забезпечити всіх учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції з числа внутрішньо переміщених осіб відповідним житлом. Більше того, у нас є інформація, на жаль, розрізнення інформації з різних центральних органів виконавчої влади, в першу чергу силових органів влади, щодо взагалі чисельності тих людей, які потребують покращення житла. У нас є різні дані: від 2,5 тисяч, то оці хлопці, які сьогодні пікетують Кабінет Міністрів України, називають цифри 4,5 Тому у нас на сьогоднішній день ми спільно виробили комісію, що я вчора підписав відповідне доручення, що Міністерство соціальної політики разом з Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством оборони сформують відповідну робочу групу. В понеділок буде зустріч з робочою групою, де буде вирішено питання, перше, це все-таки сформувати відповідну кількість і чисельність осіб, які претендують на згадане житло, і разом з представниками, учасниками АТО відпрацювати нові критерії і нові зміни до 280 280 Постанови Кабінету Міністрів України, які регулюють це питання. Разом з тим, щоб не чекати зміни до Державного бюджету України, уряд нещодавно ухвалив відповідне рішення щодо... 30 секунд. Щодо додаткового спрямування 70 мільйонів гривень на реалізацію саме цієї програми, 40 мільйонів буде направлено за рахунок конфіскованих коштів Міністерству соціальної політики, і 30 мільйонів гривень окремо бере Міністерство внутрішніх справ для забезпечення своїх представників, учасників АТО з числа переселенців житлом. Тому ми намагаємось шукати питання, але комплексне рішення, я сподіваюсь,

чому припиняється фінансування єдиного в Україні Інституту з експертизи працездатності та інвалідності, в народі ДІВЕТІН, в місті Дніпро? І друге питання все-таки з Тодуровим не заключають договір? Суди виграні, все. Чиясь примха чи що? Будь ласка, дайте відповідь. По першому питанню. Передайте, будь ласка, назву відповідного інституту. У нас… Ну, мається на увазі ситуацію по цьому питанню. У нас сьогодні, ми… здійснюється фінансування по всім науковим установам в плановому режимі. немає затримок у фінансуванні. Але по даному науково-дослідному інституту ми дамо вам окремо інформацію. Щодо цього питання, щодо заключення договору з паном Тодуровим, було раніше запитання. Міністерство охорони здоров'я зараз дасть відповідь на це питання. Павло Ковтонюк, заступник міністра. Ситуація з контрактом пана Тодурова дуже проста. Контракт з боку Міністерства охорони здоров'я уже давно підписаний. Контракт з боку пана Тодурова не підписаний. Ми чекаємо на підпис з його боку. Дякую.

який є головою Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Гройсмана Володимира Борисовича, віце-прем'єр-міністра регіонального розвитку та будівництва Зубка Геннадія Григоровича. 23 червня у Ковалівській об'єднаній територіальній громаді Вінницької області відбувся буревій, внаслідок чого постраждало близько 300 будинків. ця громада, вона потребує допомоги. Тому прошу невідкладно провести необхідні заходи з визначення розміру збитків, завданих стихійним лихом, вжити необхідних заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру. І виділити фінансування Ковалівській об'єднаній територіальній громаді на подолання наслідків цього лиха, яке дійсно, є таким, що вони не можуть своїми силами його подолати, і в тому числі той бюджет, який закладений у них на такі ситуації, явно недостатній. Дякую за запитання. Ми відповідаємо в тому числі за це питання. заходи, відповідні заходи, але якість підготовки документів, на жаль, сьогодні обласною державною адміністрацією залишається вкрай низькою, Тільки будуть документи підготовлені, ми знаємо десь приблизно більше 300 мільйонів по… це Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області. підтримати в цьому питанні абсолютно повністю, що ми готові до надання такої допомоги. Ми готові їм відповідні акти з боку Міністерства економічного розвитку стосовно виділення коштів з резервного фонду державного бюджету підготовлені. Ми не можемо, у нас немає правової правової підстави з боку обласної державної адміністрації, їхніх засідань, їхніх обґрунтувань, їхніх актів. Якщо можна, будь ласка, це до вас уже більше питання. Це ми просимо вас сприяти нам у у тому, щоб були підготовлені такі якісні документи, і ми приймемо відповідне рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключне запитання Гулак Олександр Миколайович. Купрієнко. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. І знову "Нафтогаз". Коли Олег Валерійович задавав питання, він ставив питання: коли повернуть отой камаз з причепом? Принагідно нагадую всім слухачам, глядачам і присутнім у цій залі: "Нафтогаз України" – це товариство, яке створив Кабінет Міністрів, він засновник, господар, власник і розпорядник. І розказувати, що хтось там щось не те зробив, якась наглядова рада, можна, але не людям, які розуміють, що таке засновник і господар підприємства. Питання. Коли Коболєв поверне народу України камаз з причепом грошей, які він незаконно, на моє глибоке переконання, отримав як премію? Шановні друзі, ну, у зв'язку з тим, що тут немає присутнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, я не буду брати на себе сміливість відповідати на це питання, чи поверне, чи не поверне, коли поверне. Тому, я думаю, що, можливо, зробити відповідні депутатські звернення безпосередньо на керівника НАК "Нафтогаз України" і задати йому відповідне питання. Дякую. Дякую. А я в свою чергу хочу подякувати усім членам уряду за дискусію в залі за відповідне запитання. Дякуємо Кабінету міністрів. І ще раз, Іванна, з днем народження і вам успішної і плідної роботи, успіхів. І зараз ми переходимо до наступної не менш важливої частини нашої роботи – це зачитання депутатських запитів і голосування по депутатських запитах. І запрошую до слова заступника Голови Верховної Ради України Оксану Сироїд. Будь ласка.

військового майна медичної служби Збройних Сил України до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку рухомого військового майна Збройних Сил України, яке може бути відчужено" в 2019 році відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами) та пункту 5.1.2 доповнення до Плану підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.

до Прем'єр-міністра України, міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо конкурсної процедури вибору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства за проектом "Енергетичний міст: Україна-Європейський Союз". Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральної прокуратури України стосовно умисного та довготривалого невиконання судового рішення. Михайла Бондаря до тимчасово виконуючого обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації, дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо ремонту дороги в селі Вузлове Радехівського району

начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо завершення ремонтних робіт дороги С140206 Красне-Чемеринці через село Мармузовичі Буського району Львівської області. Групи народних депутатів (Давиденка, Мельниченка та інших. Всього 5 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо збільшення річного обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Юрія Павленка до міністра внутрішніх справ України, голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо повідомлення про інформацію, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення торгівлі дітьми та їх сексуальної експлуатації. до Прем'єр-міністра України, голови Словечанської сільської ради Житомирської області, Житомирського міського голови, голови Овруцької районної державної адміністрації, голови Житомирської обласної ради, тимчасово виконуючого обов'язки голови Житомирської обласної державної адміністрації про негайне надання інформації з аналізу причин та вжиті заходи внаслідок трагічної загибелі Даші Макарчук. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання практичної, в тому числі матеріальної, допомоги багатодітній родині, яка втратила годувальника. Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра України щодо спрощення процедури отримання ліцензії на зберігання пального для аграріїв. до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо кримінальних справ стосовно посадовців сільської ради, забудовників та держслужбовців Києво-Святошинського району. Ірини Луценко до Прем'єр-міністра України, керівника Офісу Президента України щодо надання роз'яснень з питань призначення голови Луганської обласної державної адміністрації. Ірини Луценко до Голови Служби безпеки України щодо надання інформації про перевірку особи очільника Луганської обласної державної адміністрації. Юрія Бойка до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України щодо неприпустимості скорочення загальноосвітніх шкіл в сільській місцевості Білоцерківського, Володарського, Ставищенського, Таращанського, Тетіївського, Сквирського районах Київської області. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні Чорнобильської АЕС. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України стосовно необхідності вжиття заходів щодо звільнення затриманих громадян України, членів екіпажу судна "Tecne" Олександра Кашерного та Олександра Назаренка. Ігоря Шурми до директора Державного бюро розслідувань щодо встановлення факту нецільового використання державних коштів під час реалізації посадовими особами програми "Сільська медицина". Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо притягнення до відповідальності керівництва Державної установи "Центр громадського здоров`я МОЗ України" за злочинну бездіяльність, щодо організації системи державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Сергія Рудика до Кам'янського міського голови Черкаської області щодо стану реалізації проекту регіонального розвитку "Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Тясминський каньйон" в місті Кам'янка, Черкаської області, який реалізується за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України. Володимира Кацуби до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо захисту прав та інтересів місцевої громади селища міського типу Пісочин Харківського району Харківської області, яким протиправно нараховано акціонерним товариством "Оператор газорозподільної системи "Харківгаз" значні об'єми спожитого газу шляхом обчислення об'єму спожитого газу відповідно до стандартних умов, використовуючи коефіцієнт приведення до стандартних умов, а не відповідно до робочих умов, дані про які вказуються на лічильнику. до Прем'єр-міністра України щодо розв'язання проблемних питань пов'язаних із будівництвом міжнародних автомобільних пунктів пропуску "Красноїльск" та "Дяківці" Чернівецької області. Надії Савченко до міністра оборони України про здійснення дієвих заходів для повернення земель оборони загальною площею 286,79 га у Хмельницькій області, право на користування яких втрачено Міністерством оборони України у 2006 році, внаслідок чого неможливе проведення належним чином бойової підготовки військових частин Хмельницького гарнізону, а також 8 окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Надії Савченко до міністра внутрішніх справ України, міністра культури України щодо недопущення запланованого знищення історичної кам'яниці на вулиці Поповича, 6 у місті Львові у буферній зоні ЮНЕСКО. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо негативних соціальних наслідків зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Якова Безбаха до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Кабінету Міністрів… Шановні колеги народні депутати, якщо вам не чути добре в залі, у вас є навушнички. Якщо ви ними скористаєтесь, там дуже якісний звук. Якова Безбаха до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України стосовно забезпечення фінансування медичного закладу. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва України про соціальну напругу, що виникла внаслідок відключення від газопостачання через заборгованість котельні, що надавала послуги із централізованого опалення та постачання гарячої води мешканцям 109-го мікрорайону у місті Полтаві, та відсутності дій міської влади щодо реалізації намічених шляхів для підготовки до опалювального сезону. Оксани Білозір до міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, міністра соціальної політики України, голови Служби зовнішньої розвідки України щодо вжиття належних заходів отримання колишнім полоненим статусу учасника АТО/ООС та відповідних грошових компенсацій. Анатолія Денисенка до віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка щодо негайного вирішення питання із затримкою виплат громадянам України за лікарняними листами. Анатолія Денисенка до міністра фінансів України щодо необхідності передбачення у державному бюджеті на …. рік коштів для придбання відповідного обладнання для державних установ для сканування ID-паспортів. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення газопостачання та повноцінного функціонування систем централізованого опалення в містах Гірське та Золоте Попасянського району Луганської області в опалювальний період 2019/2020 років.

щодо скасування рішення про складання державного кваліфікаційного іспиту для студентів медичної галузі за системою оцінювання IFOM. Едуарда Матвійчука до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Одеської обласної державної адміністрації стосовно розгляду колективного звернення мешканців селища міського типу Сергіїївка Одеської області за ініціативи Раїси Халак щодо надання відповідної допомоги, вжиття належних заходів реагування, всебічного захисту прав громадян та дотримання норм чинного законодавства України. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності дофінансування потреб на виплату заробітної плати педагогам міста Володимира-Волинського з метою виконання відповідних урядових постанов. Ігоря Гузя до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо необхідності відновлення курсування потягу сполученням "Здолбунів-Хелм-Здолбунів". Миколи Люшняка до голови правління публічного акціонерного товариства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо тендеру Акціонерного товариства "Укргазвидобування" 19Т-077 "38420000-5 – Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Обладнання для вимірювання витрати природного газу)". Андрія Немировського до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, керівника Операцій Об'єднаних сил на Донбасі, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві щодо незаконного обігу зброї та боєприпасів та протимінної діяльності з цивільним населенням. Романа Мацоли до Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо вжиття заходів з метою вирішення питання по виплаті компенсації різниці в тарифах Полонському підприємству водопровідно-каналізаційного господарства з державного або місцевого бюджетів для зарахування всім працівникам страхового стажу. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо облаштування автобусної зупинки по вулиці Карбишева в Деснянському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо недопущення будівництва 24-поверхового житлового комплексу на місці басейну на вулиці Курнатовського, 20 у Дніпровському районі міста Києва. Анни Романової до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України щодо збереження об'єктів археологічної спадщини в Чернігівській області. Анни Романової до міністра закордонних справ України щодо створення сприятливих умов для розвитку в'їзного туризму та диверсифікації туристичних потоків. Василя Гуляєва до міністра закордонних справ України стосовно необхідності вжиття заходів щодо звільнення українських моряків - членів екіпажу танкеру "Рута", які безпідставно на протязі двох років утримуються у Лівійській в'язниці. Романа Мацоли до першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо надання необхідної медичної допомоги громадянину Миколі Грамі, жителю села Котелянка Шепетівського району Хмельницької області. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо триваючого застосування Пенсійним фондом України положень пунктів 1 і 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103, визнаних у судовому порядку протиправними та нечинними. Юрія Бублика до міністра соціальної політики України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України про довготривале порушення права Кібальника І.В. на отримання окремого житла через його тяжку хворобу, допущені маніпуляції при формуванні пільгової черги та та її незмінність щодо нього впродовж 14 років, відсутність дієвості з боку органів влади, соціальних служб у його захисті та забезпеченні житлом. Сергія Капліна до Генерального прокурора України щодо перевірки фактів порушень при ремонті доріг, які призвели до провалу автомобіля під асфальт у мікрорайоні

щодо визнання неконституційною Постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року №413. Вадима Кривохатька до директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора України щодо можливого зловживання службовим становищем та невиконання законних вимог народного депутата України заступником голови Приморського районного суду міста Одеси Вадимом Коваленком. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра України щодо захисту права дитини на житло: розробка та запровадження чіткого механізму дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування у випадку виникнення загрози праву дитини на житло. Дмитра Лубінця до віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона щодо відсутності на залізничній станції Карань зупинки потягу №84 Маріуполь-Київ. Дмитра Лубінця до Прем'єр-міністра України щодо ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Т-05-12 Волноваха-Бойківське. Андрія Лопушанського до міністра фінансів України щодо необхідності відтермінування скорочень фінансових органів у місцевих державних адміністраціях. Андрія Лопушанського до міністра соціальної політики України щодо необхідності надання матеріальної допомоги на лікування Віктора Шегди, 2013 року народження, інваліда. Сергія Лещенка до Генерального прокурора України щодо початку досудового розслідування за фактом масової і тривалої несправності ліфтів у багатоквартирних будинках столиці. Ігоря Алексєєва до голови Київської міської державної адміністрації щодо неналежного утримання території на перехресті вулиці Косенка та провулку Межового у Подільському районі міста Києва. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення вжиття Міністерством охорони здоров'я України невідкладних заходів, спрямованих на розроблення та затвердження Порядку визначення вартості медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, закладом охорони здоров'я, який її надав. Ірини Сисоєнко до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про стан нормативно-правового забезпечення реалізації Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", а також про стан готовності Єдиної державної інформаційної системи трансплантації для її належного функціонування. Олега Осуховського до першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України, міністра фінансів України щодо виділення субвенції на житло для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ігоря Алексєєва до голови Київської міської державної адміністрації щодо утримання дорожнього покриття автомобільних шляхів у Подільському районі міста Києва. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра України стосовно виділення додаткових коштів з державного бюджету для покриття заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Верховинського району Івано-Франківської області. Руслана Сольвара до керівника дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", начальника Головного управління Держпраці у Київській області щодо перевірки фактів порушення законодавства про працю дочірнім підприємством "Київське обласне дорожнє управління" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України". Руслана Сольвара до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо недопущення безпідставної ліквідації чи реорганізації оборотного депо Фастів-2 та звільнення десятків працівників зі своїх посад.

Ігоря Луценка до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо відновлення дії ліцензії Дубенської центральної районної лікарні на придбання; зберігання; перевезення; використання; знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів. Ігоря Луценка до голови Національного агентства України з питань запобігання корупції щодо здійснення повної перевірки декларацій ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайла Згуровського за 2018 рік.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 Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України, міністра культури України щодо стану виконання Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року)" № 2286-VIII. Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, Державної аудиторської служби України, Чернігівської обласної державної адміністрації стосовно необхідності відновлення фінансування та виконання реставраційних робіт пам'ятки культурної спадщини національного значення Свято-Георгіївської церкви, яка знаходиться в селищі міського типу Седнів Чернігівської області. Олександра Кірша до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо невиплати заробітної плати працівникам Комунального підприємства "Харківські теплові мережі". Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо приведення до належного санітарного стану та благоустрою занедбаної земельної ділянки на вулиці Краснодарська, 46 у Шевченківському районі міста Києва, яка перебуває у комунальній власності та не передана у користування.

прокурора міста Києва щодо перевірки фактів порушення конституційних прав мешканців будинків, розташованих за адресами: місто Київ, вулиця Ломоносова 71-Б та 71-Е, стосовно самовільного будівництва на прибудинковій території за вказаними адресами. до Прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру у селах Ковалівка і Сподахи Немирівського району Вінницької області. Руслана Демчака до міністра внутрішніх справ України щодо внесення змін до Наказу МВС "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів" № 656 4 серпня 2018 року стосовно зобов'язання перевізників небезпечних вантажів укомплектовувати автотранспортні засоби сорбентами та спеціальними засобами для швидкої ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій. Валерія Писаренка до міністра внутрішніх справ України щодо утворення робочої групи та напрацювання єдиної державної стратегії боротьби з наркоманією. Марії Іонової до Прем'єр-міністра України щодо запровадження державного реєстру у сфері обліку громадян України, які стали жертвами сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту на сході України. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра України щодо вироблення і реалізації державної політики з попередження і протидії сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, та приведення України у відповідність до положень міжнародного права в частині запровадження кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Ми завершили зачитування запитів, які надійшли від народних депутатів. У нас є також низка звернень народних депутатів, які не задоволені відповідями на свої запити.

Запрошую до слова народного депутата Шурму. Прошу. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Ви знаєте, шановні громадяни України, сьогоднішній день, "година запитань до Уряду", знаєте, це таке ганебне явище, яке сьогодні відбувається у владі виконавчій і у владі представницькій. виконавча влада на чолі з Прем'єр-міністром більше сьогодні перейнята, очевидно, виборчими перегонами, тому що по всіх інформаційних каналах, коли виступає Прем'єр-міністр, додають: голова партії. І він сьогодні сюди не приходить і відповіді на запитання по суті не дає. Ще що гірше… (Шум у залі) Нас тут у залі, хлопці, є 5 чоловік. Я вас прошу, відійдіть у сторону. Ну, я вас дуже прошу. 5 чоловік, я фамілії не назвав. 5 чоловік у залі і то не дають виступити. Вибачаюсь перед людьми. Значить, більше того, у відповідях на запитання від уряду сьогодні ще й звучить брутальна неправда. Я вже не один раз піднімав і вчора піднімав питання грубого порушення і невиконання законодавства України очільниками Міністерства охорони здоров'я. якщо у мене вже до Супрун запитань нема, тому що людина з двома паспортами, людина без вищої освіти, вона абсолютно зайнялась зараз політичною діяльністю, то у мене є питання до тих людей, які надають офіційні відповіді. Сьогодні вже не тільки на моє запитання, але і на запитання мого колеги депутата Безбаха про те, чому порушується законодавство України, Закон про науково-технічну діяльність (частина четверта пункт 9): заключення контракту з фахівцем, у даному випадку кардіохірургом Тодуровим, директором інституту, на призначення заключення контракту. З цієї трибуни заступник міністра Ковтонюк говорить неправду, якщо м'яко говорити, що договір заключений. Не заключений по сьогоднішній день. З січня місяця стовідсоткова підтримка колективу, пройшов всі спецперевірки, все зроблено по заключенню контракту. Ні, вони тягнуть. Більше того, там ще є такий чоловік заступник міністра Лінчевський, славнозвісний по фразі "вони всі помруть, бо це є рак", запропонував контракт на півроку. По законодавству можна запропонувати контракт від року до 7, хоча б на рік – і по сьогоднішній день. Я намагався перевірити правду. Сьогодні доктор Тодуров просто в операційній знаходиться. Ви розумієте, людина оперує, кожен день бореться за життя, а з нею не заключають контракт. От що я хочу сказати, вони порушують закон, і вирок їм дадуть 21 числа кінцевий, і вони всі підуть геть. Шкодую, що Богомолець запропонувала законопроект "не матюкатися". А я би запропонував інакше: дати дозвіл народним депутатам у випадку, коли уряд бреше, не виконує, з трибуни Верховної Ради матом сказати про них все, що можна, тому що іншого випадку дії на них немає. Вибачте, якщо це все некоректно. То ви якось узгодьте позицію з пані Богомолець – матюкатися чи не матюкатися. А запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенка. Шановні українці, шановні кияни! Дякую. Я не вдоволений відповідями на запит, які стосуються ситуації на житловому масиві Виноградар, зокрема до мене звернулася місцева мешканка пані Жанна Мілютіна. За її словами, на території школи № 6, що там знаходиться на житловому масиві Виноградар, відсутній стадіон та спортивний майданчик. І у зв'язку з цим є необхідність привести до європейських стандартів навчальний процес на території нашого шкільного закладу № 6. Але, як завжди, відписки, як завжди, в міста немає грошей. В міста є гроші на хрустальний мостик за півмільярда гривень, який тріщить і розламується на другий день експлуатації. В міста є гроші на всякі піар-забаганки, але на те, щоб зайнятися дітьми, зайнятися нашим майбутнім, то на це, звичайно, ресурсів не вистачає. І тому я повторюю свій заклик до вже наступного парламенту. Зараз я балотуюся за подільським округом якраз 220-м і сподіваюся вибороти собі право представляти Подільський район в наступному парламенті. Якщо я оберусь, я буду першим питанням піднімати дострокові вибори в місті Києві. Міська влада себе дискредитувала і користується тотальною недовірою, а якщо чесно, отими самими прокляттями та матюками, про які згадував попередній виступаючий на цій трибуні. На жаль, місто повністю втратило управління, а, на жаль, міська влада думає лише про свої забаганки: про забудову тотальну шахрайську і про те, як потім прожити наступні роки, вже після втечі з київських пагорбів. в місті Києві, нові вибори мера Києва вже цього року, щоб ми мали після цього 5 спокійних років без виборчої колотнечі. І в мене ще лишається хвилина. Я хочу з трибуни парламенту зараз звернутися до відповідальних працівників Адміністрації Президента. Зараз під Адміністрацією Президента зібралося понад 100 протестувальників, які приїхали приїхали з далеких країв. Приїхали з Одеської області, з Ізмаїла приїхали, з міста Чорноморська, з Одеси. Це співробітники наших морських портів, яких, на догоду правлячим корупціонерам з Міністерства внутрішніх справ, звільняють з роботи. Зараз тотально по всім портам України відбувається зміна так званих "охоронних загонів", тобто це охорона морських портів. Фірма "Альфа Безпека", яка пов'язана з одним з керівників МВС паном Купранцем, її ставлять замість державних охоронців в морських портах. Люди, які працювали, які отримували мізерні зарплати, їх звільняють на догоду тому, щоб новий "смотрящий" сів на ці потоки. Тому я звертаюся до заступників Голови Адміністрації Президента. Чи це пан Тимошенко, чи це пан Костюк, будь ласка, вийдіть до протестувальників, щоб поспілкуватися з цими людьми, які приїхали через пів-України, щоб розказати про те, як їх зачищають в ім'я заробітку корупціонерів. А цього Купранця призначає вже, на жаль, новий Президент Зеленський в антикорупційну раду при Президенті України. Це неприпустимо, таких людей людей треба судити, а не призначати в антикорупційні дорадчі органи при Президенті України. Тому ще раз звертаюсь: вийдіть до людей. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми ще маємо два оголошення. Надійшла заява від народного депутата Максима Курячого. Відповідно до цієї поданої заяви, відповідно до частини ІІІ статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Курячого Максима Павловича зі складу депутатської фракції партії "Блоку Петра Порошенка". Ще одне оголошення, яке ми маємо, це оголошення від народного депутата Євгенія Мураєва. І згідно з поданою заявою, відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Мураєва Євгенія Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок". Ми вичерпали нашу роботу у розділі депутатських запитів. Я пропоную оголосити зараз перерву… Оголосити перерву на 15 хвилин. А потім, відповідно до Регламенту, ми будемо мати перерву до 12 години 30 хвилин. Так, щоб ми розпочали роботу в "Різному" з депутатами вже о 12 годині 30 хвилин. Дякую. Тоді зустрінемося після перерви. Вимушений звернутися до вас з приводу того, що я не задоволений відповіддю директора НАБУ на мій запит, який стосується замаху на злочин прокурора Запорізької області та його заступниками, під час якого вони намагалися привласнити квартиру, яка належить громаді. Вартість квартири близько 900 тисяч гривень. Що відповів директор НАБУ. У своїй відповіді він сказав, що в реєстрах на власність ця квартира ще не зареєстрована як власність прокурора. А те, що зроблено всі, підготовлено всі документації, щоб ця квартира була приватизована людиною, яка не потребує, яка не має можливості, не має необхідності для цього, це абсолютно заступника Новака не смутило. Новак дав таку відповідь, формальну відписку, що в реєстрі прав власності на нерухоме майно даних про приватизацію Вознюком цієї квартири нема. Так що нема. Але є уже рішення виконкому Запорізької міської ради, яке цю оборудку благословило і залишилось тільки провести сесію. А я глибоко переконаний, що цю квартиру може краще було б віддати учаснику АТО, багатодітній сім'ї, дитині-сироті, а не заступнику прокурора, який і так обвішаний цими квартирами, катерами, яхтами та мерседесами по самі вуха. Тобто це абсолютно незаконна оборудка, яку, на жаль, керівництво НАБУ прикриває. Взагалі Романов унікальна людина. Вже на протязі 3 років він дозволяє, увійшовши в злочинний умисел з бувшим губернатором Запорізької області Брилем, грабувати Запорізьку область. Сотні мільйонів гривень крадуться з бюджету: це і гемодіаліз, і закупівлі інсулінів, і витратні матеріали на гемодіаліз, обладнання, швидкі допомоги. Головний лікар Шишка, обвішаний кримінальними справами, мабуть, десяток на них, але ніякої реакції зі сторони прокуратури немає. Прокуратура сама скоїла на сьогоднішній день більше злочинів, чим ті, кого вони повинні переслідувати. Вона сама стала розсадником, така мафіозна структура, яка кришує злочинний бізнес в Запоріжжі, яка має скрізь свою долю, яка тісно переплетена з кримінальними угрупуваннями, і абсолютно ніякої реакції зі сторони Генеральної прокуратури немає, не дивлячись на десятки звернень громадян Запорізької області, на депутатські запити які не можуть дивитись на це все спокійно. І я хочу ще звернутися до Луценка. Юрію Віталійовичу, використайте, будь ласка, останні місяці своєї каденції чи дні, там, для того, щоб навести порядок, щоб увійшли в історію хоч одним фактом як людина, яка принципово бореться з корупцією, а не покриває злочинців, які цю корупцію розводять по регіонах. Пам'ятаємо правило номер один: тиснемо виключно свою кнопку. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Кишкаря. Шановні колеги! Шановні українці! Мій виступ напряму пов'язаний з виборчим процесом на 147 окрузі в місті Миргороді. Ми власним прикладом як команда Кишкаря готові підтверджувати, що ми знаємо, що робити. Основою нашої успішної роботи на окрузі є Опішнянська об'єднана територіальна громада, очолює яку Микола Різник, мій однопартієць в Народному Русі України. І вже сьогодні в Опішнянській громаді немає проблем з асфальтуванням, уже будується і буде скоро відкритий ЦНАП, уже передано в школи додаткове обладнання для формування шкільного простору за програмою "Нової української школи", уже проводяться тендери на нове медичне обладнання, уже планується обладнати з'їзди з головної дороги Полтава-Зіньків-Гадяч. Ми запрошуємо Ставкове, Кирило-Ганнівку і Човно-Федорівку до Опішнянської громади, ми спільно станемо точно успішніші. Ми готові показувати свою ефективність і успішність в селі Велика Павлівка Зіньківського району, де Ярослав Переятенець, голова села і моя довірена особа, успішно працює як керівник, і вже сьогодні спільно з громадою ми завершили асфальтування, повністю асфальтування, ямковий ремонт, в селі на тих дорогах, які належать сільській громаді. Наша філософія це не збільшення земельного банку у власному виробництві, як про це говорить і діє мій опонент, а це створення робочих місць. І у Великій Павлівці ми спільно з Ярославом, спільно з інвестором відкрили 32 робочих місця в пошивному цеху, вперше, напевно, в Україні в сільській місцевості відкриваються робочі місця. І ми це будемо робити в подальшому. Так ми говоримо про відновлення цегельного комбінату в Кибинцях, ми говоримо про створення цеху з охолодження молока у Черкащанах, про відновлення сітроцеху в Решетилівці, про створення комунального підприємства з дорожнього господарства в Зінькові. Ми говоримо про подальшу співпрацю з "Астартою" і "Нібулоном" з поглибленої переробки зернових, ми вже шукаємо кошти для розширення можливостей дитсадка у Великих Сорочинцях і створення там декількох робочих місць. Ми говоримо про те, що ТКЕ і водоканал Миргорода мають належати миргородській громаді. На національному рівні ми знаємо, що треба повертати нічний тариф для освітлення. Ми говоримо про те, що потрібно впорядкувати роботу з землями за межами населених пунктів, і громади мають мати повне право ними розпоряджатися. Ми говоримо про повернення акцизу на пальне в розпорядження бюджетів об'єднаних громад, ми говоримо про здешевлення процесу оформлення спадщини, в тому числі, відумерлої спадщини, ми говоримо… Ми говоримо про оновлення, а фактично збільшення, юридичне збільшення зарплат для працівників органів місцевого самоврядування, бо зараз ця зарплата збільшується лише шляхом надання премій, ми говоримо про створення системи контролю бюджетів громад, така система контролю буде онлайн. І ми говоримо про створення реальної системи будівель багатоквартирних та системи соціальної сфери. Слава Україні! Запрошую до слова народного депутата Папієва. 1979 рік, я – учень 9 класу середньої школи, вивчаю економічну географію України. 68 мільярдів кубів газу Україна здобула, видобула за рік. Де воно поділося? Почалася незалежність – кожного року все менше і менше у народу України газу, і все більше і більше в кишенях олігархів. Чи вистачає нашого українського газу для наших людей? Вистачає і ще і з "хвостиком" дуже великим. Конституція нам каже, надра належать народу. Шановна держава, віддайте народу те, що йому належить по ціні хоча би не собівартості, а з націнкою, як у магазині, 20 А скільки він коштує? А давайте згадаємо справу біглого Онищенка. Чотири державні експертизи – 1800-2400 ціна. Ну, так хоч по 3 тисячі віддайте! Ні, кажуть, ми будемо по 8 вам віддавати. І тоді виходить, "Нафтогаз України", сьогодні задавали питання, і Ляшко задавав питання, Олег Валерійович, і я задавав питання. Шановний Кабмін, ви цю структуру створили, ви посадили туди Коболєва 2 мільйони гривень зарплати в один робочій день. Де ви таке бачили в Україні – 2 мільйони гривень? Виплатили собі премії 1,5 мільярда гривень. Хто ще не чув чи не може порахувати – це камаз, самосвал з причепом, якщо стогривневими купюрами. І кажемо: "Коли віддадуть назад?" – "Ну, в нього і питайте". Хазяїн не знає, як крутить хвостом собака. Кого ви дурите, шановні урядовці? Кого ви обманюєте, кого? Людей. Чому? Бо поки люди мовчать, поки терплять. Два рази Україна показала, що такої влади терпіти і мовчати не будуть. Четвертий рік і 14-й, будемо чекати 24-го? Так в 4-му був мирний протест, в 14-му Небесна Сотня полягла, війна почалася, кров, смерті, війна в країну прийшла. Ми дочекаємося 24-го? Ні, ми не будемо чекати. Ми прийдемо на ці вибори, ми оберемо тих, хто отут бореться за народ, за справедливість, хто є народним голосом отут, а не тим, що на площі співає. І, користуючись нагодою, прошу оформити мій виступ як депутатський запит до Президента Зеленського. Дайте 30 секунд. До Президента Зеленського із вимогою зупинити постанову Кабінету Міністрів, якою встановлено драконівські, космічні ціни на газ для народу України. Дякую. Я вимушена поінформувати вас, що для того, щоб скерувати звернення до Президента України, відповідно до Конституції України нам потрібно 150 голосів. Тому ви можете його оформити, але

Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, дорогі друзі! Підходить до завершення робота Верховної Ради України восьмого скликання, і це привід для того, щоб підвести підсумки діяльності в стінах цього парламенту. Я не буду вихвалятися і казати, що все, що я хотів зробити і досягти, було зроблено. Це було б неправдою. Тому, кажучи про свою роботу в парламенті як депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, я буду самокритичним та справедливим і почну з того, що так і не вдалося переконати діючий уряд, щоб він відновив фінансування програми по наданню пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для придбання та реконструкції і будівництва свого житла. Не дивлячись на чисельні звернення і вимоги Радикальної партії до уряду, жодної копійки з 2015 року на цю програму не було виділено. Україна нещодавно відзначала День молоді. З усіх телеканалів, з усіх засобів масової інформації урядовці розповідали, як вони люблять, і як вони опікуються і переймаються питаннями та проблемами молоді, як вони їх відчувають та намагаються допомогти, але їм постійно щось заважає: або скрутна економічна ситуація, або скрутна політична ситуація. А тим часом з 13 мільйонів українців, які виїхали за кордон в пошуках кращої долі, 80 відсотків – це молодь. Основна причина виїзду молодих людей – це відсутність роботи та власного житла і, як наслідок, відсутність створення нових сімей та народжування дітей. Саме тому Радикальна партія Олега Ляшка б'ється в парламенті за те, щоб в Україні працювали, а не закривались підприємства, розвивалось власне виробництво і створювались умови для молоді. Молодіжна політика стоїть головним пріоритетом в діяльності нашої політичної сили, і, на відміну від уряду, ми не відкладаємо на кращі часи важливі та стратегічні рішення. Я маю на увазі, що вперше з часів незалежності України завдяки поправці до бюджету, яку ініціювала радикальна партія, в цьому році були виділені кошти на ремонт, реконструкцію та будівництва водноспортивних комплексів в Україні. Саме такими шляхами ми можемо виправити той ганебний стан здоров'я в Україні, який є у дітей та у дорослих. Також наші ініціативи, які стосуються заборони на зміну цільового призначення земельних ділянок, які виділені під спортивну інфраструктуру, дозволять зберегти і не дати забудувати і зруйнувати спортивну інфраструктуру існуючу, забудувати бізнес-центрами, комерційними спорудами, заправками, а щоб і далі працювали стадіони, манежі, басейни і палаци спорту. Шановні колеги, від нас із вами залежить майбутнє наших дітей. І робити вигляд, що хтось за нас це повинен зробити, це в першу чергу… Це рівносильно зраді людям і в першу чергу зради самому собі. І я хочу звернутися до наступного парламенту. Я вам желаю знань та мудрості для того, щоб ви досягли цілей в ім'я України та українців. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка, 6 хвилин регламент. Йому колега передав слово. На зустрічах з керівниками Міжнародного валютного фонду у Торонто Зеленський пообіцяв розпродати українські чорноземи, віддати їх міжнародним корпораціям за безцінь. Іноземні латифундисти не дбатимуть про родючість нашої землі, не нестимуть відповідальність за соціальний сектор: лікарні, дитячі садки, школи, ФАПи, освітлення, дороги. Їм нецікаво, їх не турбує, що залишиться у спадок нашим дітям. Спочатку вони придбають паї за безцінь, потім виснажать ґрунти технічними культурами, не дотримуватимуться і не забезпечуватимуть сівозміну, і в гонитві за високою урожайністю використовуватимуть вбивчі гербіциди та інші заборонені хімікати. Так триватиме кілька років, але вже через певний час колодязі будуть отруєні пестицидами, у ґрунтових водах. Трава на пасовиськах перетвориться на горілу солому. Бджоли вимруть, корів ніде буде випасати, а мальовничі ріки перетворяться на безрибну пустелю. Такі приклади вже є, і таке майбутнє готує для нашого села і для нашої країни Зеленський і з його політикою продажу землі іноземцям. Такою буде неймовірна плата за продаж землі іноземцям, якщо ми програємо цю битву: мертві ріки, отруєні колодязі, худоба без пасовиськ і діти, українські діти без майбутнього. Іноземні латифундисти і корпорації саме такого майбутнього хочуть нашим дітям і онукам. Я і моя команда не хочемо. Тому ми боремося за українського селянина і за українського фермера. За те, щоб український селянин обробляв землю, на якій живе, на якій виріс. Саме він має господарювати на українських ланах, а не прийшлі запроданці і негідники, гнила душа яких не коштує і грудки нашого найкращого чорнозему. Саме тому ми виборюємо дотації для фермерів і одноосібників, щоб забезпечити для них максимально дешеві кредити на придбання сільгосптехніки, вигідні умови оренди паїв через Державний земельний банк, який викуповуватиме землю за ринковими високими цінами, прямі і чесні дотації на худобу. Дотації не аргохолдингам, не олігархам, які потім купують вертольоти, яхти і літаки, а одноосібникам, звичайним селянам, звичайним фермерам. Не латифундистам і іноземцям, а нашим, своїм, рідним селянам. Бо наші люди дбатимуть про землю, бо наші люди люблять рідну землю, цінують кожну її сотку, любитимуть кожен гектар, бо знають, що ця земля годувала українців тисячі років і годуватиме ще тисячі років. Ми змусимо державу контролювати використання земель, щоб було що залишити нащадкам. Ми – команда Ляшка – боротимемось за нашу українську землю до останнього подиху! Ми збережемо українську землю для майбутніх поколінь, які житимуть у заможному і багатому українському селі, в достатку і в щасті. Українці, ці вибори – це битва за землю і ми її обов'язково виграємо. Слава Україні і слава українському селу! М.М. Дякую. Шановні народні депутати України! Шановні громадяни України! Михайло Папієв, "Опозиційна платформа – За життя". Ви знаєте, дуже правильні щойно лунали слова. І я впевнений в тому, що громадяни України мають знати правду, яка відбувається сьогодні в країні з власністю українського народу. Бо відповідно до 13 статті Конституції України надра є власність українського народу. І те, що казали за газ власного видобутку, це газ, який належить українському народу. І треба пояснити цим Коболєвим, що вони сьогодні фактично наживаються і будують свої корупційні схеми на власності українського народу. А це відповідно до Кримінального кодексу абсолютно інша стаття. Стосовно землі. Земля, вона теж належить українському народу. І сьогодні треба продовжити мораторій на продаж землі. І ще одне дуже важливе питання. От, завершилось півріччя. Взагалі-то у Верховній Раді України в липні розглядали стан виконання Державного бюджету України. Скажіть мені, будь ласка, хоч один чиновник сьогодні сказав, що фактично сьогодні на 10 відсотків не виконано доходну частину державного бюджету? Що сьогодні, якщо вийти з тих показників, які є, у нас дефіцит видаткової частини державного бюджету на осінь, у вересні складе 100 мільярдів У мене виникає питання: шановні, а за рахунок чиєї діяльності, скажемо так, відкрито, сьогодні недоотримано кошти державного бюджету? Дивимось, на 10 відсотків не виконано ким – митницею. Це про що говорить? Що сьогодні вибори виборами, а чиновництво все з Кабінету Міністрів пірнуло у контрабанду. І контрабандні потоки сьогодні ідуть до їх власної кишені, а не в державну скарбницю. І я впевнений у тому, що нам треба буде перше, що зробити, це відповідно до прийнятого Закону України про тимчасові слідчі комісії створити слідчі комісії і з'ясувати, куди поділися кошти державного бюджету Це перше питання. Друге. Тимчасова слідча комісія має бути по НАК "Нафтогазу України", по якому... Ви знаєте, що обіцяли нам програму 2020, а зараз зменшення іде видобутку власного газу. І треба вимагати сьогодні від Голови Верховної Ради України… Ми от щойно дивилися 94 статтю Конституції України, де чітко записано, що у разі, якщо Президент України протягом встановленого строку, тобто 15 днів, а цей термін сплив 27 червня, не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Ми вимагаємо від Голови Верховної Ради України підписати Закон про ТСК… …підписати Закон про ТСК (Парубій зобов'язаний це зробити) і віддати в "Голос України" на оприлюднення. Цей закон вже на сьогодні відповідно до Конституції України є законом, який вважається схваленим Президентом України. І саме за цим законом нам треба буде контрольні функції поновити Верховної Ради і відновити довіру народних депутатів України, довіру українського народу до нашої інституції. Дякую за увагу. Шановні друзі, шановні колеги, шановний народе України! Я знову звертаюся до всіх з такою пропозицією, що Україні треба терміново розвивати свою туристичну індустрію, бо ми щороку втрачаємо мільярди коштів в нашу економіку лише тому, що українці їздять відпочивати в Туреччину, в Єгипет, в інші країни, зміцнюючи економіку їх держав. Я хочу сказати, що український туристичний потік зменшився вдвічі з 2014 року. І вина в цьому не лише тому, що в Україні почалася війна і російська пропаганда стверджує, що в Україні небезпечно, а ще тому, що Україна на сьогодні одна з найбільш закритих держав світу. Чому? Тому що для того, щоб в'їхати до України, громадяни 126 країн світу мають отримувати українську візу. Процедура ця доволі корупційна та бюрократична. Наприклад, громадяни таких заможних країн, як Австралія, Нова Зеландія, також мають отримувати українську візу, незважаючи на те, що більшість країн світу для них - по безвізу. українська віза вдвічі дорожча ніж шенгенська, а отримувати її набагато складніше ніж українську. Далі. З 2019 року наше Міністерство закордонних справ скасувало дуже зручну для іноземців процедуру процедуру "візи по прильоту", тому що коли іноземець прилітає і він відразу може отримувати візу, то, звичайно, були усунені корупційні процедури. Що зараз відбувається. Зараз начебто ввели процедуру електронних віз, але при цьому вона не працює, тому що погіршуються і порушуються всі строки отримання цієї візи. Аплікант, який падав заявку, він фактично не знає, яка стадія розгляду цієї заявки. Далі. Дуже часто прикордонні служби тримають іноземних туристів вже тут по прильоту до України в так званих кімнатах і змушують їх проходити принизливу процедуру допитів. І скажіть, будь ласка, який імідж, якої гостинної держави після всіх цих процедур буде в Україні? За моїм власним досвідом, прикордонники більше знаходять питань до заможних іноземних туристів та інвесторів, аніж до потенційних мігрантів. Тому вже сьогодні туристичні організації, також організації медичні, які зацікавлені в іноземних пацієнтах, напишуть петицію до Президента України, де вони запропонують кроки з візової лібералізації, зі спрощення в'їзду до нашої країни, які вже за короткий період дозволять збільшити туристичний потік удвічі, а також притягнути… ГОЛОВУЮЧИЙ. А також дозволять притягнути додаткові мільярди доларів в українську економіку та поліпшити імідж нашої держави. Ми ці звернення неодноразово писали до Порошенка, до уряду Гройсмана, до міністра закордонних справ, але вони ніяк не відреагували. І те, як відреагує нова влада на дані, дуже прості для виконання, пропозиції стане лакмусовим папірцем нової влади і наскільки вони зацікавлені в гостинному іміджі України. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кошелєву. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, подивіться, сьогодні п’ятниця, що відбувається в секторі провладних фракцій. Де всі ці люди, які приклали руку для того, щоб довести країну до епохи бідності? І подивіться, будь ласка, у сектор Радикальної партії, яка присутня в повному складі у п’ятницю на чолі з лідером фракції Олегом Ляшком. Відчуйте Відчуйте різницю ставлення до себе з боку різних народних депутатів від різних фракцій. В мене питали вчора на ефірі, який найважливіший урок для мене у Верховній Раді. Я відповіла дуже впевнено, що найгарніший урок, який я отримала тут, це урок перебування у команді. Це урок перебування у команді, яка здатна на все, бо вона згуртована, сильна, бо вона розуміє, що вона робить, і вона готова працювати на користь України і українцям. Це саме та команда, яка може приблизити кінець епохи бідності, який нам обіцяли у передвиборчий період. На іншому ефірі вчора мене питали, чи багато 300 мільйонів гривень задля перевезення АП, яка стала вже ОП, Офісом Президента, у нову будівлю. Я спитала, чиї це гроші. Якщо це гроші українських платників податків, то є багато, куди ми можемо витратити ці гроші для того, щоб радикально змінити державну політику. Бо сьогодні, на жаль, взагалі провалена державна політика щодо підтримки сімей. Я маю на увазі і багатодітні сім'ї, і молоді сім'ї, і сім'ї, які виховують дітей з обмеженими можливостями. Бо нікому з них держава сьогодні не допомагає. Тільки вдумайтесь, що щомісячна допомога по догляду за дитиною становить 800 гривень. 800! При цьому судді, прокурори, чиновники отримують зарплати, які є космічними сьогодні для України, які перевищують рівень зарплат на таких посадах у тій же Європі, де прожитковий мінімум значно більший, де рівень життя значно більший. Але ж бідна Україна сьогодні сплачує чиновникам і взагалі не повертається обличчям до людей, до сімей українських, які є майбутнім. Бо сьогодні люди не знають, як полікувати дітей, як вивчати дітей, зараз літо, як відправити дітей на відпочинок. А потім прийде вересень, і потрібно буде збирати дітей у школу, і люди не розуміють, як вони будуть це робити з космічними платіжками Ми вимагаємо від влади оприлюднити комплексну програму державної підтримки сімей, щоб люди розуміли, як вони будуть жити в цій країні, яке майбутнє чекає на дітей. Ми вимагаємо радикально змінити державну політику, щоб держава стала відповідальною, нарешті, і щоб ми дочекалися І щоб ми дочекалися, нарешті, обіцяного кінця епохи бідності, і, нарешті, сім'ї українські могли побачити власне майбутнє у власній країні, а не виїжджали за кордон у пошуках кращої кращої долі. Ми вимагаємо, щоб українці жили в Україні і бачили тут своє майбутнє, щоб вони бачили добробут і майбутнє своїх дітей. Дякую. Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. Лауреат Нобелівської премії Герман Гессе описує, як в середньовіччя знали, що в те село прийшла чума. "Ми йшли дорогою і здалеку чули страшний божевільний рев, від якого перехоплювало дихання. Це ревіли корови, яких не було кому подоїти, бо все село вимерло, бо прийшла чума". І не тільки в книгах Германа Гессе, в Україну теж прийшла чума. І теж ревіли корови, коли мільйони українців, не знаючи, як їм вижити на своїй Богом даній землі, не знаючи, як прогодувати свої сім'ї, не знаючи, як купити ліки, коли хрий, не знаючи, як вивчити дітей, мільйони українців поїхали в пошуках кращої долі за кордон. Часто з вищою освітою і працюючи чорноробочими, бо вони не знали, як їм вижити. Так, безумовно, право кожного громадянина – це поїхати. Ми – вільна держава і у вільному світі живемо. Але більшість із тих, хто поїхали, не могли себе знайти на рідній землі, в такій багатій державі, де такі працьовиті люди, де така земля, такі чорноземи, яких немає ні в кого в світі. Де такі річки, моря, озера, ліси, бурштин, метал, газ, нафта. У нас є все. Чому ж в такій багатій країні люди живуть так бідно, виїжджають за кордон і вимирають, і в селі не буде корови скоро? Бо ми не мали 30 років нормальної влади. Шановні люди, 31 березня і 22 квітня вас знову обдурили. Ті, хто 30 років знущався над державою, розкрадав її, залазячи в кишеню кожної української родини, прийшли ті самі. Подивіться, недобитки режиму Януковича сьогодні на посадах, російських сепаратистів назначають, олігархічний режим абсолютно формується в державі, і все, що вам обіцяли, виявляється, виявляється, що чинний Президент пожартував, виявляється, що "я вам ничего не должен". Всім должен той, хто керує державою. І, шановні люди, у вас сьогодні є останній шанс захистити своє право на гідне життя, щоб в цьому парламенті була велика фракція Радикальної партії Олега Ляшка – єдиної української опозиції, єдиної народної опозиції, єдиної політичної залізної патріотичної команди, яка не дасть вас грабувати, яка захистить ваше право на достойну зарплату і пенсію, яка боротиметься кожен Божий день за те, щоб в українця була робота, заплата, впевненість у завтрашньому дні, яка не дасть цим манкуртам без роду і племені скасувати Закон про мову, яка захистить Україну. Від вас… Від вас сьогодні залежить все. І мушу вернутися до того, з чого почав. Через те, що багато людей на літо їдуть на сезонні заробітки, на жаль, на виборах буде низька явка. Шановні люди, якщо ви хочете мати свого потужного захисника в парламенті, знайдіть будь-яку можливість прийти на вибори, підтримати Ляшка, підтримати українську опозицію, підтримати нашу Радикальну партію і дати відсіч тим, хто хоче продати землю, продати мову і продати Україну. Слава нації! Дякую, Оксана Іванівна. Леонід Ємець, місто Київ. Власне, почну з ситуації, яка відбувається на нашому окрузі, це 221 округ – Печерський, Шевченківський, Солом'янський райони. Власне, вчора на одного з наших волонтерів, на агітатора було здійснено розбійницький напад. В нього невідомі особи, які представилися представниками благоустрою, забрали агітацію, яка мала розповсюджуватися, і зникли в метро "Кловська", а далі – в невідомому Власне, вночі ці агітаційні матеріали почали з'являтися на абсолютно не притаманних для агітації місцях на мармурових красивих таких стінах, на сміттєвих баках і на інших місцях, які, очевидно, жоден кандидат би не обрав для агітації за себе. я звертаюсь до виборців цього округу і будь-яких людей, які стануть свідками поклейки на вікнах, на машинах чи на якихось місцях, окрім тих, які є спеціально для цього призначені. Такі є на кожному будинку, це спеціальні дошки для оголошень або місця тимчасових конструкцій, такі, як там будівничі забори, власне, які, через якийсь час все рівно будуть зняті. От це місця, де наші волонтери будуть займатися агітацією. Всі інші місця – це є те, що використовується для провокацій, це є злочинці. Будь ласка, звертайтесь одразу до правоохоронних органів, знайте, що це використовується як "чорні" технології для того, щоби уникнути, уникнути, ну, сенсовних дискусій про те, яким має бути майбутнє України, що для цього треба зробити. І це б мала бути дискусія, дебати між будь-якими кандидатами, тому що, ну, український громадянин має право на свідомий вибір. А коли застосовують "чорні" технології – це якраз спроба цей вибір у людей вкрасти тим чи іншим способом. Друге питання, яке я хотів би підняти, ну, подякувати Президенту Володимиру Зеленському за те, що він підтримав мої ініціативи. Два мої законопроекти були оголошені офіційно, що будуть внесені Президентом. Перший – це кримінальна відповідальність за кнопкодавство, бо норма така, заборона є в Конституції, а відповідальності за це нема. Я ще півроку тому пропонував за це саджати в тюрму, бо це є надзвичайно небезпечний для суспільства злочин, який набагато більше шкоди приносить, ніж якась там крадіжка в магазині, а за крадіжку в магазині, навіть пакета гречки, є відповідальність, а за кнопкодавство – немає. І третє звернення до громадян і, будь ласка, запам'ятайте, в цей четвер 11 числа відбудеться голосування за відкриті виборчі списки, за Виборчій кодекс, запам'ятайте тих депутатів, які прийдуть, проголосують і тих, які не проголосують і зроблять вигляд, що вони не прийшли просто в робочій день, бо були зайняті якоюсь там своєю іншою справою. Це їх свідома позиція таких депутатів, позиція, яка направлена на те, щоб уникнути виконання своєї обіцянки – запровадження відкритих виборчих списків... ...інструменту, який позбавить можливості через корупцію обиратися до парламенту. Ті, хто 11 числа, в наступний четвер, не прийдуть і не проголосують за відкриті виборчі списки, хочуть зберегти корупцію, хочуть зберегти можливість через корупцію дурити людей і забирати в них право вибору, хочуть забрати в України майбутнє, а ми маємо це майбутнє Україні дати. Слідкуйте за голосуванням 11 числа, у четвер. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кривохатька. Добрий день шановні українці! Чесно кажучи, я не розумію, чим партійна корупція від мажоритарної відрізняється? Але мій виступ не про це. 7 червня 17-го року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову № 413, яка унеможливлювала або значно стала ускладнювати отримання землі на безоплатні основі, а саме 2 гектари під особисте селянське господарство, а також землі, яка по праву була обіцяна воїнам АТО. Була зроблена така схема, за рахунок якої після… в кінці кварталу після торгів з аукціону дозволялося віддати 25 відсотків. Я вдячний тим народним депутатам, які підтримали мою ініціативу і підписали конституційне подання. 25 червня 19-го року, на жаль, пройшло аж 2 роки, суд, Конституційний Суд признав цю постанову такою як антиконституційна… неконституційна, антизаконна. Але за ці 2 роки мільйон гектар землі в українців було вкрадено. У Запорізькій області тільки 10 відсотків учасників АТО отримали змогу на законній підставі у своє розпорядження отримати оці 2 гектари. Я хотів би, щоб уряд на сьогодні розробив негайні дії, негайно прийняв участь, і щоб учасники АТО за оці 2-3 місяці змогли отримати землю.

неправда. З 25 червня ця постанова не існує, і всі, хто має право і бажання отримати землю, можуть звернутися в Держгеокадастр, написати заяву. І ніякі відговорки оцих шахраїв, які нажили мільйонні статки на розпродажі за хабарі, пролонгуванні договорів за хабарі, які вже самі мають тисячі гектарів землі у власності, всі ці їхні недолугі відповіді, що лише згідно Постанови 413, тільки після 25 відсотків, вони на слідуючий день не діють. І нема ніяких підстав для того, щоб не видавати цю землю. Взагалі Держгеокадастр – мабуть, сама злочинна організація, сама корумпована після медицини, я маю велику надію, що той уряд, який буде сформований, наведе порядок в цій структурі, поставить туди людей порядних. Не знаю де їх, правда, взяти – складна ситуація; але я маю велику надію, що там нарешті буде…

Одиницям, одиницям підприємців, а людина сьогодні виганяла корову пасти на цю… на це поле, а завтра там воно вже обнесено забором і… Гонять звідти. Рентабельність производства молока на сьогоднішній день абсолютно нульова, тому що вчора можна було накосити трави, а сьогодні це вже належить Івану, Петру, олігарху, який посадив там соняшник. Це дуже серйозна проблема, яку треба вирішувати негайно. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Лещенка. Альона Кошелєва, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановна головуюча, шановні українці, колеги народні депутати! Вкотре з цієї високої трибуни я хочу привернути увагу до проблеми більше 2 тисяч внутрішньо переміщених учасників АТО, які потребують забезпечення житлом. Сьогодні під час "години запитань до Уряду" звернулася до віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка з питанням, коли і як ситуація буде вирішена. Згідно з почутою відповіддю, уряд своїм рішенням спрямував Міністерству соціальної політики 40 мільйонів гривень для надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації задля отримання житла для внутрішньо переміщених осіб. Однак, цих коштів, зрозуміло, не вистачить для забезпечення існуючої потреби. Тому уряд створив відповідну комісію з цього питання. Внутрішньо переміщені учасники АТО з Луганської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим, які одні з перших стали на захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України, і як наслідок були змушені покинути свої домівки, через байдужість влади оголосили безстрокову акцію голодування прямо зараз під Кабінетом Міністрів України. Від фракції Радикальної партії Олега Ляшка я публічно звертаюся до Кабміну з вимогою забезпечити внутрішньо переміщених учасників АТО житлом і застерігаю, що на шляху вирішення цієї проблеми не створювати людям додаткову адміністративну бюрократію, додаткові адміністративні бар'єри у вигляді надання і вимоги різноманітних довідок та підтверджень. стояла і в парламенті наступного скликання також буде боротися за захист прав українців. Також користуючись нагодою, я хочу подякувати тим колегам депутатам, які підтримали ініціативу лідера від Радикальної партії Олега Ляшка щодо проведення позачергового засідання Верховної Ради 11 числа і розглянути законопроект, що стосується запобігання сексуального насильства над дітьми. Мене відверто дивує така скептична реакція окремих колег на слова "хімічна кастрація", "педофіл" чи щодо своєчасності цього питання. За даними офіційної статистики кожного року відбувається майже п'ять тисяч злочинів соціального характеру щодо дітей. Увага, дітей – саме дітей, не дорослих людей. Вдумайтеся, що кожного року на кожному кроці на наших дітей чатує небезпека. І як би ви хоча б на хвилинку уявили дитину, яка опинилася на місці постраждалого, то я думаю, що для сарказму взагалі не залишилося б місця. Шановні колеги, я закликаю нас усіх разом об'єднатися навколо цього вкрай важливого питання. Це наші діти, це майбутнє нашої держави, і подбати про них – наш з вами обов'язок. Я закликаю вас знайти час і прийти на позачергове засідання 11 липня. Ми маємо прийняти ці вкрай важливі рішення, важливі законодавчі ініціативи задля безпеки